Прошу провести реєстрацію і прошу зареєструватися. Зареєстровано 354 народних депутатів. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Нагадую, що ми обговорюємо проект Закону 5448-д. Ми обговорюємо його за повною процедурою. До перерви в нас були виступи від фракцій. зараз запрошую до виступу від фракції "Самопоміч" Івана Мірошніченка, а після того будемо мати 15 хвилин – виступи від народних депутатів. Тому, хто хоче взяти участь в обговоренні після виступу Івана Мірошніченка зможе записатися на виступ від народних депутатів. Доброго дня, шановний пане спікер, шановні колеги! Фракція "Самопоміч", звісно, буде підтримувати законопроект про розвиток органічного виробництва в Україні, і наші депутати є серед авторів даного законопроекту, то ми його будемо підтримувати. Але щоб не говорити лозунгами, я хочу поділитися з вами реальним станом речей, що таке органічне землеробство, що воно зараз становить в світі, яка наша доля України в рамках цього великого і зростаючого ринку. По-перше, хочу сказати, що даний законопроект, це ми закладаємо ним просто основи для розвитку це фундамент, база, без якої ми не зможемо розвивати даний сегмент виробництва. Але це бізнес дуже складний, ми всі з вами розуміємо, що для того, щоб займатися органічним виробництвом, треба мати відповідне обладнання, відповідну техніку, змінювати технологію, мати відповідні препарати, які ще треба зареєструвати, і мати право їх ввозити і реалізовувати в Україні, мати іншу технологію зберігання та логістики. Тому що органічне виробництво, воно потребує уваги як до культури виробництва і до продукту як до дитини. Ми маємо контролювати кожен крок на шляху виробництва тої чи іншої продукції, тому цей шлях буде непростий і довгий. Але він вдячний тим, хто цим займається і займається професійно. Ми всі з вами знаємо, що ціни на органічну продукцію в 2, в 3 рази вище в світі, ніж на таку саму звичайну сільськогосподарську продукцію. Як приклад, ціна на продовольчу пшеницю з України сьогодні на базисні поставки на кораблі буде десь 220 доларів, а така ж сама пшениця органічного виробництва в Німеччині буде коштувати 500-550, до 600 доларів за тонну. ті виробники, які будуть цим займатися професійно, вони будуть мати, звісно, і можливість заробляти, заробляти кошти на даному виробництві. Але ж давайте будемо об'єктивні. Де ми знаходимося сьогодні в світі органічного виробництва? Яка доля України? Світовий ринок становить 100 мільярдів доларів органічної продукції

360 тисяч гектар, тобто 1 відсоток нашої ріллі, знаходиться під органічним виробництвом. Один всього-на-всього відсоток. Експорт становить десь 200 тисяч тонн з України, 30 секунд завершити, будь ласка. МІРОШНІЧЕНКО І.В. Тому попереду у нас такий довгий шлях. Але хочу сказати, що Україна займе гідне місце на ринку органічного виробництва, бо ринок це зробить, наш виробник це зробить, попит це зробить. А я хочу одне побажати: щоб наші українці могли купувати органічну продукцію і мали можливість її вживати, а не тільки щоб Україна виробляла її для експорту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, прошу приготуватись до запису на виступи від народних депутатів. Прошу провести запис. Хто має бажання взяти участь в обговоренні, прошу записатись.

Слово для виступу надається Кужель Олександрі Володимирівні. Будь ласка. Передає пані Олександра Вадиму Івченкові слово для виступу. Будь ласка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ще раз хочу попросити кожну фракцію, кожного керівника. Ми через декілька хвилин будемо голосувати безпосередньо за відповідний закон. Що говорить цей закон? Перше: ми гармонізуємо наше законодавство з директивою, яку ми вже підписали, з Директивою Європейського Союзу щодо органічного виробництва. Вперше ми вводимо реєстр органічних виробників. Тепер ми чітко будемо знати, хто є, хто на якій землі працює, хто вносить які добрива, як відбувається там вирощування, переробка і так далі. Друге. Ми чітко хочемо зробити підтримку тих, хто сертифікує своє виробництво безпосередньо, і ця підтримка буде надаватися під час сертифікації з Державного бюджету.

і ті продукти, які дійсно можуть вважатися органічними. Наступне. Ми вводимо чітке маркування і відповідальність для тих виробників, які будуть порушувати правила. І наостанок вам скажу, що досить важливо, щоб даний вид землеробство і виробництва розвивався в Україні, бо все ж таки ми є житницею Європи, наступне, скажімо, кожне наступне десятиліття ми будемо підходити до того, що все ж таки будуть підприємства ті, які мають відповідні потужності і можуть залучити інвестиції, будуть переходити на органічне землеробство і виробництво. приводив приклад. Шишацький район (Полтавщина), де 8,5 тисяч гектарів обробляє Герой України, який розпочинав з Радянського Союзу. Так йому першу догану робив Горбачов за те, що він не виконував план, він мав досить мало центнерів тоді віддачі з гектару. Але вже на протязі 30 років він обробляє свою землю органічним землеробством. Ця земля не знає, що таке плуг, ця земля вирощує багаторічні трави, і ця земля сьогодні показує безпосередньо майже 95 відсотків що показує свій вал холдинг, який використовує найновіші технології і найновіші інновації. І фактично сьогодні приїжджають багато підприємців з інших країн і пропонують за гектари сотні… навіть не сотні, а десятки тисяч євро за один гектар. Тому нада нам так працювати, це наше майбутнє. Давайте підтримувати даний закон за основу з подальшим доопрацюванням. Дякую. Дякую. Запрошую до слова від… Прошу, народний депутат Купрієнко. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшко. Дійсно, Україна – це аграрна країна. Дійсно, вона – житниця і, мабуть, не тільки Європи, а має стати і житницею світу. Чи достатньо уваги ми приділяємо сільськогосподарському виробництву та захисту не тільки наших земель, а і наших громадян? Уже стало притчею во язицех боротьба Радикальної партії за заборону використання пальмової олії. Замість того, щоб боротися, захищати нашого вітчизняного товаровиробника, наших українських селян і фермерів, ми фактично своєю бездіяльністю сприяємо тому, що в Україну сотнями тонн завозиться пальмова олія, яка використовується в різноманітних виробництвах, зокрема в кондитерському виробництві. І їдять ці цукерки і іншу продукцію, і ніхто не знає, що воно там всередині. А вилазить воно боком, тільки тоді, коли виникають серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання. Підіть в лікарню, в поліклініки і подивіться, яка кількість людей стоїть в чергах до лікарів, яка кількість людей збирає гроші на операції з онкозахворювань. І ми не задумуємося, чому. А все тому, що ми от таким чином бережемо здоров'я наших людей, вірніше не бережемо його. Радикальна партія Олега Ляшко виступала і виступає перш за все за заборону тих продуктів і, зокрема, тієї клятої пальмової олії, яка перш за все шкодить здоров'ю, а потім уже далі вона перешкоджає нашим селянам здавати молоко. Ну, уряд правда, слава Богу, і за нашим наполяганням скасував свої заборони, але ж хотіли заборонити приймати молоко від домогосподарств, хотіли заборонити продавати м'ясо із домашніх домогосподарств. Пам'ятаєте, на минулому дні уряду Гройсман сказав, так, ми вже зняли всі заборони. Так, зняли. Але питання ми задавали в п'ятницю, а зняли вони в четвер. Так ви скажіть, що уряд вчора все-таки схаменувся і повернувся обличчям до селян. Тому що, якщо не буде в селі людей, так і село нікому не буде потрібне. І чи потрібне воно зараз. Ми згадуємо про це тільки тоді, коли або ж хтось дорогу перекриє, або ж, не дай Бог, хтось помре. Так давайте ми думати про наших людей не тільки тоді, коли треба якийсь… проголосувати за когось і на якусь посаду, а кожного дня. І приймаючи такі закони, ми перш за все маємо захищати наших українських людей, а не сприяти розвитку іноземних економік.

Шановні українці, я хочу звернутися до вас, щоб ви почули, що відбувається. По-перше, я хочу подякувати фракції "Самопоміч", яка надала мені можливість виступити зараз. Дивіться, коли треба голосувати за помісну церкву, то в залі депутатів майже 250-300. Коли треба голосувати за закони, які поліпшують ваше життя, то їх немає. Мабуть, тому, що депутати церкву бояться більше, ніж виборців. Мабуть, тому зараз ви можете побачити, що зараз у залі немає ані депутатів для того, щоб приймати будь-який закон, і 150 немає. Мабуть, тому ви можете побачити, як законопроект, який надавав можливість атошникам отримувати землю там, де її немає, дійсно надавав, і вбивав корупційну складову, коли через атошника брали землю, а потім йому давали копійки і там відбудовували домівки, цей закон знищував цю схему, цей закон був зараз провалений в цьому залі, провалений компанією БПП. Чому? Тому що вони не надали гроші. Ну, так звісно, на церкву у них голоси є, а на атошників голосів немає. І як я бачу, пан Третьяков зі мною погоджується. (Шум у залі) Ну, тому що ви махаєте головою. Я хочу сказати інше, що б ви зараз не казали, але ганьба, коли в залі немає депутатів. Ганьба, коли лідери фракцій не можуть зібрати депутатів для голосувань. Ганьба, коли імітується робота, але дійсно результату не буде. І що би не було зараз, можете побачити, коли почнуться вибори, ці депутати будуть казати: "Атошники, ми за вас! Селяни, ми за вас! Пенсіонери, ми за вас! Переоберіть нас, і ми проголосуємо". Але, дійсно, що ви побачите, так це те, що ці люди тут знаходяться тільки тоді, коли вирішується їх питання, персональні питання. Саме тому сьогодні ви не побачите, що сьогодні ставлять ЦВК, саме тому ви побачите, як Закон про землю буде прийматися, саме тому ви будете бачити все, що завгодно, але не вирішення ваших питань. Тому, коли наступний раз ви йдете на виборчі дільниці, дивіться, за кого ви голосуєте. І розумійте, що, якщо ви продаєте свої голоси, то ви отримуєте такий парламент, який працює виключно на себе, а не на вас, шановні виборці. Дякую. Дякую. Прошу депутатів виступати з теми розгляду законопроекту. І запрошую до слова народного депутата Спориша. Шановна президія! Шановні народні депутати! Звичайно, даний законопроект, який підготував комітет і автор, який вже тут виступав, мабуть, разів п'ять або і більше, він потрібний – 5448-д. Ми повинні всі його прийняти, насамперед головне, щоб були народні депутати. Дуже справедливо, що все-таки в даному законопроекті, як вже було сказано, повинен бути реєстр органічних виробників. Він повинен бути, тому що, щоб тут був контроль, це питання номер один. Ми знаємо прекрасно, що зараз є виробництво органічної продукції, але немає ніякого контролю. І саме в даному законопроекті тут закладено даний контроль. Ми цінуємо європейські цінності. Ми йдемо в Європу. Ми знаємо, що Європа давно вже на органічній продукці, і так повинно бути в нас. Пройде 10 років, ми вже забудемо, що таке продукція неорганічна, пройде 10 років, ми поступово до цього йдемо. І тому це питання номер один, тому що досить багато вже сьогодні у нас є, і хто сіє саме органічну продукцію. ж таки тут повинен бути контроль, як за органічну продукцію, хто її виробляє, а також, дійсно, як вже було сказано, також виступаючими нашими колегами, це контроль за органом сертифікації. Тому що також можна було б бірку тільки приклеїти до якоїсь продукції і сказати, що вона органічна. Тому це також питання номер один, що повинно бути. Але насамперед я задавав запитання і знову ж таки хочу вернутися до штрафних санкцій. Я думаю, що в першому читанні ми сьогодні приймемо, дасть Бог, і до другого це обов'язково потрібно, щоб штрафні санкції були досить великі повинні. Тому що якщо буде якась бірка приклеєна та не органічна продукція, а інша. Тут повинні бути великі штрафи. дуже великі штрафи. Вплоть до того, що дійсно, залишати даного товаровиробника, який виробляє органічну продукцію, питання № 1 повинно так це бути.

хочу закликати всіх народних депутатів, прийдіть в зал, підтримаємо даний законопроект. Тому що даний законопроект дає можливість дійсно виробляти органічну продукцію,

Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ від депутатів, потім заключне слово. Відповідно, через 5 хвилин ми переходимо до голосування. Я прошу всіх голів фракцій максимально запросити депутатів в зал. Цей закон важливий також і як євроінтеграційний закон. І тому я прошу всіх максимальної мобілізації. Зараз до слова запрошується Рябчин Олексій Михайлович. Будь ласка, пане Олексій. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект. Минулого разу, коли він був представлений на Верховній Раді, він був трошечки недолугий. Ми його завалили. Зустрілися зі всіма виробниками органічної продукції, знайшли порозуміння і зараз його можна голосувати до другого читання. Що таке взагалі… що робить цей законопроект? По-перше, він захищає споживача від недоброякісних виробників, які в маркетингових або в рекламних цілях ліплять мітки, що це органік, таким продукт не являється. Здирають просто з людей по 5, по 10 гривень більше, а люди не отримують тої якості, якої потребують. З іншого боку, цей законопроект захищає виробників, які роблять, дійсно, якісну продукцію, не використовують добрив, вирощують своїми руками огірки, помідори, фрукти, і воно їм допоможе сертифікувати продукцію як органічну більш легше. Я можу сказати, що ми з колегами з міжфракційного об'єднання "Зелена енергія змін" аналізували порядок програми політичних партій у всьому світі на наявність в них методики щодо органічної продукції. От ми бачимо, наприклад, обіцянки німецьких політиків, і в кожній програмі політичної партії є, яким чином вони будуть підтримувати органічне землеробство і органічну продукцію в своїй країні. Наприклад, партія Меркель пише в своїй програмі: "План загальнонаціональної програми спрямовано на більше ефективне використання сільськогосподарських угідь, залучення супутникових знімків для кращого аналізу ефективності сільськогосподарських угідь та подальша економія штучних добрив". Кожна політична сила має в своїй програмі положення щодо підтримки органічної продукції. І коли всі підуть на вибори, за рік у кожного в Україні буде написано, як вони за село, як вони за органічну продукцію. Однак люди будуть слідкувати саме по цьому голосуванню, чи розходяться слова ваші з ділом, чи не розходяться. Чи це просто щось красиве написано в програмі, чи ви дійсно голосували за цей законопроект. Я просто не хочу, щоб було так, як минулого разу, коли законопроект про атошників, про виділення їм землі і упорядкування цієї процедури було провалено. Хоча всі обіцяли, всі за атошників, всі за виділення землі, однак провалили цей законопроект колеги з коаліції. Тому давайте голосувати. Провалили колеги з БПП, на жаль. Що я можу сказати, на жаль, колеги з БПП дали понад 100 голосів за церкви, а допомога атошникам, виділення землі дали 50-60 голосів. Це ганьба. Я не хочу, щоб це повторилося з цим важливим законопроектом, тому давайте реально підтримувати наших селян і реально підтримувати наших споживачів, реально підтримувати "зелений" порядок денний в нашій країні. "Батьківщина" буде голосувати "за". Отже, колеги, зараз до заключного слова запрошується Кулініч Олег Іванович. І я прошу всіх заходити в зал, займати робочі місця, через 3 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, Олег Іванович. 16:26:15 КУЛІНІЧ О.І. Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, який нам треба обов'язково сьогодні проголосувати в першому читанні. Дуже прикро, що така кількість зараз народних депутатів в сесійній залі, тому що органічна продукція – це якраз та продукція, де ми можемо конкурувати і на європейських, і на світових ринках. Ми повинні зробити все, щоб ті підприємства, які вже достатньо давно займаються виробництвом органічної продукції, мали на це можливості і їхня продукція дійсно продавалася в наших магазинах як органічна, щоб ті підприємства, які їх використовують, просто не мали доступу до органічної продукції під брендом "органічні" і продають зовсім не якісні матеріали і не якісну продукцію. Я хочу підтвердити те, що говорив Вадим Івченко, це підприємство "Агроекологія", Полтавська область, Шишацький район, це мій виборчий округ. Семен Антонець – Герой України, який вже достатньо давно, мабуть, років 30, займається виробництвом органічної продукції. До нього їздить переймати досвід не тільки аграрний сектор нашої країни, до нього їздить вся Європа, весь світ, тому що там дійсно є чому повчитися. І якраз такі підприємства ми повинні підтримувати, і зробити все, щоб дійсно їхня продукція абсолютно нормально і легко заходила на прилавки наших магазинів, не тільки наших, а і європейських, як дійсно органічна продукція. Що стосується штрафних санкцій. Тут дуже багато було з цього приводу виступів. Ми виписали до першого читання їх в рамках адміністративного законодавства, це п'ять мінімальних заробітних плат для виробника. Ми не можемо там щось змінювати. Якщо дійсно на це буде потреба, ми готові до другого читання щоб дійсно той виробник, який займається іншими речами, а не виробництвом органічної продукції, ніс суворе покарання, Тому, шановні колеги, я звертаюся зараз до всіх вас: до народних депутатів, до лідерів усіх фракцій, я прошу підтримати цей законопроект у першому читанні, тому що він дійсно необхідний для нашої держави, для всіх агровиробників, які займаються органічною продукцією. Дякую. Дякую вам. Отже, ми завершили обговорення. Я прошу усіх заходити в зал. Я хочу спитатись, чи є потреба для заключного слова від комітету, Заболотний, пане, Григорій? Голосуємо, так? Немає потреби. Я прошу зараз приготуватись. Прошу усіх зайняти робочі місця. Будь ласка, запросіть депутатів у зал. Я прошу і голів фракцій і секретаріат Верховної Ради запросити депутатів. Прошу з лож повернутися в зал. Готові, так? І я ставлю на голосування проект Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (№5448-д) за пропозицією комітету за основу. Отже, за основу прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, підтримаємо європейський закон. Прошу проголосувати, голосуємо. Не встигли, я поставлю на повернення. Будь ласка, коли я ставлю на голосування, будьте на робочих місцях, а не мандруйте по залу. Я бачу. Будь ласка, запросіть колег, зайдіть в зал. Прошу заходити, займати робочі місця. Отже, колеги, зараз я поставлю на повернення, прошу усіх уважно брати участь в голосуванні. Готові, так? Всі на місцях? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (5448-д). Я прошу усіх взяти участь в голосуванні і прошу проголосувати за повернення уважно, колеги, кожен голос. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос уважно голосуємо. П'ять голосів. Будь ласка, запросіть в зал депутатів. Я бачу, запросіть з кулуарів в зал. Колеги, хочу наголосити, цей закон не тільки є прохання до залу від агарного комітету, це також є один із законів нашої дорожньої карти по імплементації Угоди про європейську асоціацію, тому я дуже прошу відповідально під час голосування голосувати і брати участь в голосуванні. Будь ласка, зайдіть в зал, не виходьте із залу, приготуйтесь до голосування. Покажіть по фракціям, будь ласка, щоб ми бачили, де потенціал є. "Блок Петра Порошенка" – 83, "Народний фронт" – 53,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

І прошу усіх уважно проголосувати, взяти участь в голосуванні. І прошу підтримати. Уважно! Кожен голос. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Повернулись, колеги. І тепер я ставлю на голосування проект Закону 5448-д за основу. Уважно, голосуємо. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За основу. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-251 Рішення прийнято. Колеги, до обіду ми включили в порядок денний для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо пенсійного забезпечення (4442 і 4442-1). Згідно Регламенту до обіду ми включаємо, після обіду без включення в порядок денний ми можемо його розглядати. Отже, я ставлю його на розгляд. Хто підтримує розгляд за скороченою процедурою, прошу проголосувати.

За-110 Переходимо в повну процедуру. І я запрошую до доповіді народного депутата України Ляшка Олега Валерійовича. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Нарешті, майже через два роки після того, коли законопроект про відновлення соціальних гарантій чорнобильцям був зареєстрований в парламенті, ми дійшли до того, щоб розглянути його в цьому залі. Знадобилося 3 дні, щоб фракція Радикальної партії блокувала парламентську трибуну. І я дякую всім народним депутатам, які підтримали нашу ініціативу про відновлення соціальних прав для чорнобильців. Це надзвичайно важливо особливо напередодні 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Законопроект пропонує перерахувати пенсії чорнобильцям, відновити право на медичне, соціальне забезпечення, відновити харчування за рахунок держави, дітей у школах, які знаходяться у зоні постраждалої від радіаційного забруднення. Рішенням уряду Азарова в 2011 році чорнобильські виплати були переведені в ручний режим. Було з цього приводу два рішення Конституційного суду України, яким забороняється і передбачено, що у державному бюджеті мають бути вказані кошти на виконання чорнобильського закону. Але влада постійно вигадувала приводу для того, щоб не виконувати закон, мотивуючи тим, що немає грошей. Ми знаємо, де взяти гроші: треба припинити торгувати сировиною; перекрити контрабанду на митниці; перекрити корупцію в газовій енергетичній сфері; створювати робочі місця для українців; дати дешеві кредити для національного бізнесу – і тоді будуть гроші в українській економіці на виконання і чорнобильських, і всіх інших соціальних програм. Влада пішла по найлегшому шляху скасувати дію чорнобильського закону. Тридцять два роки тому, коли мільйони людей, українці рятували і Україну, і світ від чорнобильської чуми, тоді ніхто не рахував ні грошей, ні те, в що це обійдеться. Сьогодні, коли ці люди в похилому віці, коли їм треба медична допомога, коли треба величезні кошти на лікування, на елементарні потреби, у них немає цих грошей. Те саме сьогодні. Вигадують усілякі пільги для учасників із зони війни на сході. Важливо не кількість пільг, а їх виконання, тому що коли держава обіцяє, вона має виконувати те, що обіцяє: і пільги чорнобильцям, і пільги ветеранам, і пільги батькам до догляду за дитиною, і всі інші соціальні програми. А інакше, коли голосують перед виборами, щоб дурити людей… Згадайте, афганці. Згадайте, діти війни, чорнобильці і інші категорії громадян. А потім, коли доходить до виконання, кажуть, немає грошей. Тому єдина можливість – це бути правдивими і справедливими. І тому розгляд цього законопроекту у Верховній Раді про відновлення соціальних гарантій для чорнобильців – це відновлення справедливості перед цими людьми, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я захищали нашу країну, захищали весь світ. Сьогодні прийшов час відновити справедливість, повернути чорнобильцям те, що належить їм по закону, вони не просять нічого більшого, вони навіть не просять додаткових пільг, хоча на них заслуговують. Я закликаю парламент проголосувати за закон і відновити дію державних гарантій для чорнобильців. Оскільки це, фактично, останній пленарний тиждень перед трагічною річницею, 32-ю, Чорнобильської катастрофи, я ще раз хочу від імені фракції Радикальної партії подякувати мужнім чоловікам і жінкам, героям – рятувальникам, пожежникам, військовим, водіям, будівельникам – величезні-величезні маси людей рятували Україну і світ від "чорнобильської чуми". Багато, на жаль, із них уже немає, багато хто помер, а ті, хто залишилися, заслуговують на увагу, на повагу, на підтримку українського парламенту, українського уряду і української держави. Честь вам і хвала, шановні герої! Велика подяка, велика шана, ми пам'ятаємо вас ми вам щиро дякуємо, і ми зробимо все, щоби захистити ваші права на достойне забезпечення, на достойну пенсію, на достойну соціальну допомогу. Гроші є! Треба тільки дати їх тим, хто цього потребує, а не красти і виводити в офшорні рахунки. Відновлення справедливості – це голосування за цей закон. І я прошу голову парламенту оприлюднити в парламентській газеті "Голос України" список всіх тих народних депутатів, хто голосував за відновлення дії "чорнобильського закону" і список тих (не повертається слово сказать "народних") депутатів (це будуть "антинародні" депутати, хто не голосуватиме за цей закон) оприлюднити, ми розклеїмо на кожному стовбі. На кожному стовбі, дійдем до кожного села, і цей список "антинародних" депутатів, які не проголосують і не повернуть чорнобильцям пільги, ми доведемо до кожної сім'ї в Україні, щоб всі знали, хто грабує українців, хто служить владі, а не народу і справедливості. Закликаю парламент відновити справедливість, відновити правду, підтримати чорнобильців, подякувати нашим героям. Будь ласка, на трибуні залишайтеся, шановний пане Ляшко. Зараз до вас будуть запитання від депутатів, в тому числі відносно грошей, звідки є ця інформація щодо того, що гроші в уряду. І я прошу депутатів записатися на запитання до доповідача.

Будь ласка, пан Семенуха, ваше запитання. 16:41:33 СЕМЕНУХА Р.С. Шановні колеги! Олег Валерійович, є фінансові розрахунки? І в якому розмірі передбачається осучаснення пенсій чорнобильцям? Дякую. Дякую за дуже глибоке і правильне запитання. Фінансові розрахунки є. Додаткова потреба на виконання Закону про статус і державні гарантії для чорнобильців орієнтовно до 6 мільярдів гривень. Кошти є. Ми пропонуємо наступні джерела, які дадуть можливість наповнити державний бюджет. Перекриття масової контрабанди на митниці – додаткові доходи до державного бюджету мінімум 5 мільярдів гривень. Енергомодернізація, масштабні програми з оновлення житлово-комунального господарства дадуть можливість на 30 мільярдів гривень скоротити субсидії по житлово-комунальних послугах і спрямувати ці кошти на виконання соціальних стандартів по чорнобильцях,

Я так розумію, що попередні 25 років, що українська держава фінансувала різні пільги для чорнобильців, ми на це потратили, мабуть, десятки мільярдів гривень, мільярди доларів. Якби ці кошти, як ви думаєте, як би ці кошти у свій час вклали в економіку, інфраструктуру, у створення робочих місць, у створення умов, щоб чорнобильці не були залежні від пільг, а мали можливість самі створювати свої маленькі підприємства і тому подібне, в їхню фінансову незалежність, а не залежність від держави, чи не хибний був цей курс впродовж останніх років і зараз, коли ми постійно садимо чорнобильців та інші категорії громадян на соціальну голку? Дякую. Я, шановний колега Єднак, категорично вас підтримую, що треба радикально підвищувати доходи українців і зарплати, щоб людям не треба були подачки 300 гривень перед виборами, щоб людям не треба було субсидій по комуналці, тому що їхня зарплата не дає можливості оплатити комунальні послуги. для чорнобильців це не пільги, це наш обов'язок за той героїчний подвиг, який вони вчинили, захищаючи країну. Це найменше, що ми можемо зробити для цих людей для того, щоб їм віддячити і допомогти сьогодні, коли їм важко. Багато з цих людей у поважному віці. Ви ж знаєте, старість – не радість. І в аптеку в основному ходять люди поважного віку, багато серед них чорнобильців, які мають невеликі доходи і копійчані пенсії. І тому ми боремося, наша команда, за підвищення радикальне заробітних плат, щоб люди не жебракували потім на копійчані пенсії і щоб не виїжджали за кордон у пошуках кращої долі, а щоб мали можливість працювати у рідній країні. І я радий, що ми з вами союзники в цій важливій боротьбі для українців. Ні, немає більше запитань. Позиція зрозуміла. Будь ласка, ви можете повертатися на ваше робоче місце. Я запрошую для доповіді народного депутата Наталію Королевську, яка представить альтернативний законопроект 4442-1. Пані Наталія, прошу вас. Шановні колеги, ми вважаємо, що потрібно, безумовно, зараз об'єднатися залу та підтримати в першому читанні законопроект 4442. А якщо у нас вдасться підтримати його в цілому, то це буде дійсно правильний дуже крок всіх народних депутатів України. Ми через декілька днів будемо відзначати 32-у річницю Чорнобильської аварії. І кожен з вас піде шанувати чорнобильців, спілкуватися, говорити слова подяки, але ж, на жаль, в першу чергу, ми зараз повинні з вами покаятись і сказати, що діюча влада за останні 4 роки скоротила всі ті гарантії, компенсації, пільги, які ціною свого здоров'я сплатили ці люди. Сьогодні вранці я була в Чорнобилі і кожен рік разом з чорнобильцями ми їдемо туди для того, щоб віддати шану та подяку тим, хто врятував світ ціною свого життя. І що вони зараз бачать, ті одиниці, хто залишився живими. Об'єм фінансування комплексної бюджетної програми, якщо в 2013 році був 327 мільйонів доларів, то в 2017 скорочений в 4,5 рази і зараз складає 72 мільйона доларів. доларів. В 4,5 рази комплексно скоротили всі програми по чорнобильцям, а середній розмір пенсії чорнобильців в 2013-му був 386, ну, майже 400 доларів, середній. Сьогодні середній розмір пенсії чорнобильця 140 доларів, скорочений в 2,7 рази. Шановні, сьогодні мінімальну пенсію для інваліда-ліквідатора чорнобильця, це людина, яка виживає тільки волею Бога, тому що всі гроші, які є у них в родині, які він отримує сьогодні, він витрачає виключно на ліки. Так він сьогодні отримує 150 доларів від держави. Ну якщо це справедливо, то вибачте. І за останній рік скорочена програма не тільки пенсійна, не тільки програма оздоровлення, а скорочена програма підтримки дітей-чорнобильців. І більшість пільг, компенсацій для потерпілих дітей-чорнобильців у них відібрали. З 2016 року діти-чорнобильці з інвалідністю, їх даже позбавили права на внеконкурсний вступ до вузів. Тому, шановні колеги, перший крок, який сьогодні ми з вами можемо зробити, це переглянути розмір пенсій. І надати той перший перерахунок пенсій людям з інвалідністю, тим, хто віднесений до першої категорії, встановити розмір щомісячної пенсії у разі втрати годувальника, переглянути пенсії постраждалим від Чорнобильської аварії. Наступний крок, який ми з вами повинні зробити, це встановити відповідальний розмір бюджетного фінансування по медичним програмам, щоб люди могли проходити лікування за втрачене здоров'я за рахунок держави. Тому що, коли вони рятували світ, вони тоді не питали, а що мені за це буде. Тому що були впевнені, що їх не кинуть, не залишать один на один зі своєю хворобою, не залишать один на один зі своєю родиною. І тому зараз, я сподіваюся, що у нас з вами є всі сили для того, щоб об'єднати всі наші зусилля, для того, щоб підтримати, дійсно, цих мужніх людей. І щоб, коли ми підемо шанувати пам'ять, то могли дивитися в очі людям, вибачатися та робити свою справу. Підвищення пенсій для чорнобильців – це сьогодні єдина можливість забезпечити їм необхідну допомогу, насамперед на придбання ліків, оздоровлення і підтримання втраченого у Чорнобилі здоров'я, здоров'я, яке вони поклали, рятуючи світ. Я прошу пам'ятати цих людей та підтримати сьогодні цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу записатися на запитання до доповідача. Будь ласка, Євтушок, ваше запитання. Сергій Євтушок, прошу вас, ваше запитання. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановна пані доповідач, ми вже який день тут, у парламенті, говоримо про те, що натворили з чорнобильцями. І насправді, ви знаєте, політики тим відрізняються, що мають бути послідовними у своїх діях, у своїх кроках. Скажіть, будь ласка, коли ви були міністром соціальної політики в уряді Азарова, чому ваше міністерство відмінило всі пільги, які стосувались чорнобильців? Чому ваше міністерство відмінило путівки на оздоровлення тих дітей? Чому ваше міністерство відмінило харчування дітей? Скажіть, будь ласка, невже у вас, вже на сьогоднішній день, змінилась позиція і бачення тому що ви перебуваєте, нібито в опозиції. Дякую. Оце питання! Оце, дійсно. Ви хоч… Жаль, знаєте, у нас, коли брешуть депутати, вони навіть не червоніють. Ось дуже жаль, пане Євтушок, що ви вже забрехалися до того ступеня, що вже бачите зараз, дивлячись мені в очі, несете цю брехню. Розумієте? І вам не соромно. Вам не соромно, коли ви голосували за бюджетні закони 2014 року, коли ви відміняли тими законами пільги для чорнобильців. А особисто для вас, пане Євтушок, я хочу нагадати, що коли я працювала в уряді пана Азарова, то ми сплачували середню пенсію чорнобильцям 400 доларів. Зараз уряд сплачує середню пенсію чорнобильцям – 140 доларів. І оце ваша відповідальність. Тому що ви почали, разом тоді з общою коаліцією скорочувати всі пенсійні та соціальні виплати. І у вас зараз… Не посміхайтеся, ви побачите цих людей і побачите... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я дозволю собі нагадати сесійній залі, що в Україні зарплати і пенсії сплачуються в гривнях, національною валютою України є гривня, а не долари. Тому, коли ви даєте відповідь на запитання, я дуже прошу… (Шум у залі) Я прошу не перебивати головуючого. Добре? І тепер наступне запитання від пана Вовка. Дякую. Пане Вовк, ваше запитання. Передає Купрієнко, я перепрошую, шановний пане Купрієнко, передає слово. 16:53:16 КУПРІЄНКО О.В. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, ви, "Опозиційний блок", зараз пропонуєте законопроект про підвищення фактично соціальних виплат із бюджету чорнобильцям. Водночас ваш закон є альтернативний до законопроекту Олега Ляшка. Ми теж опозиційна політична сила. І крім того, що ми заявляємо про підвищення, про відновлення соціальної справедливості, ми ще вказуємо джерела, де взяти кошти. Більш того, ми подаємо законопроекти, які з цих джерел буде наповнюватися буде Ваша політична сила, як правило, не підтримує ініціативи Радикальної партії Олега Ляшка щодо відновлення економіки України. Поясніть, як таке може бути, чому ви, з одного боку, кажете, що давайте витрачати бюджет, а, з іншого, не допомагаєте цей бюджет наповнювати. Дякую дуже вам за запитання. окремий випадок, коли ми підтримуємо і ініціативу Радикальної партії, і будь-якої партії, тому що ми вважаємо, що сьогодні, якщо ми маємо маємо можливість підтримати людей, які захистили світ, ми повинні об'єднатися, не зважаючи на ім'я автора. І тому ми будемо голосувати і за 4442, і за 4442-1, аби сьогодні прийняти рішення, підтримати, захистити людей, підняти їм пенсії і відновити часть компенсації, ці люди захистили нас з вами. І ми не бажаємо зараз тут з'ясовувати стосунки. Найкраща відповідь буде, коли ми натиснемо кнопку і приймемо сьогодні в цілому це рішення. І тоді ми будемо, дійсно, переможцями. Дякую, шановна пані Наталя за висловлену позицію. "Батьківщина" наполягає на репліці. Я чую. Будь ласка, я хочу тільки звернутися до шановного пана Сергія, щоб ваша репліка була взірцем парламентської дипломатії. Будь ласка, прошу. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Дякую пані головуюча, да. А зараз хочу звернутися до доповідача. Пані Наталя, ну, вся країна пам'ятаєте вашу рожеву мрію, про яку ви там мрієте, мрієте і не можете домріятись. Але на ваші закиди стосовно "бреше" я хочу повідомити наступне. Що саме в той час, у 2011 році, коли Прем'єр-міністр Азаров при міністру Королевській Наталії, яка зараз стоїть на трибуні, скасував Постанову 1210. Я тоді був міським головою міста Сарни, яке перебуває в четвертій зоні категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, і змушений був шукати видатки… на ці видатки гроші гроші в доходах міста. На жаль. Тому що ви якраз взяли і скасували ці надбавки на пенсії і все інше. Тому давайте правду говорити, хто з нас тут бреше. Якщо ви скасували і зараз говорите про те, що ви так боретесь, знову ж таки, розкажіть про свої мрії. Дякую. репліка була. Це була репліка. Пані Наталя, так. Шановні колеги, я прошу… дивіться, це була репліка на образу фракції. Пані Наталя, ви будете мати 2 хвилини заключного слова в кінці… Шановні колеги, репліки на репліки немає… Що? Так, звичайно, ні не зараз. Заключне слово… Дякую. Пані Наталя, заключне слово після обговорення питання. Я прошу вас проходьте на ваше робоче місце. Я прошу записатися зараз на обговорення…. А я перепрошую, у нас зараз співдоповідач – народний депутат Дзюблик. Буде доповідати позицію Комітету з питань

На жаль, знову ж таки, змушений констатувати той факт, що про чорнобильців ми згадуємо тільки в момент, коли наступає чергова роковина страшної катастрофи, і величезна кількість тих питань, які залишаються невирішеними вже багато ж таки відкладаються до наступної роковини. Якщо взяти ті пільги і ті державні програми, хотів би підтримати в цьому пані Наталію, в минулому році, в позаминулому році і в бюджеті 2018 року 2018 року на всі програми по чорнобильцям передбачено ні мало, ні багато – 1,9 мільярди гривень. При мінімальній потребі, знову ж таки, якщо врахувати тільки ті програми, які зараз є, і ті пільги, і всі ті,

Це дуже гарна ініціатива законодавча, яка внесена і Радикальною партією, і представниками "Опозиційного блоку". Вам… Я би все-таки просив би, щоби ви визначилися і ми в подальшому рухали один єдиний законопроект, який би об'єднував весь зал. Ось. Що стосується рішення комітету, то… як завжди, що стосується таких питань, Міністерство фінансів проти, Кабінет Міністрів проти. Є зауваження до… і до одного, і до іншого законопроекту, є зауваження у Головного науково-експертного управління. комітет на своєму засіданні прийняв рішення звернутися до авторів законодавчої ініціативи повернути їм два цих законопроекти з метою того, щоби вони об'єднали свої зусилля і розробили в загальному один законопроект. Це, що стосується рішення комітету. Особисто я буду підтримувати і один, і інший законопроект і пропоную всім колегам також підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний колего, залишайтесь на трибуні, будь ласка. Шановний пане Юрію, зараз у нас по Регламенту – запитання, потім – репліка. Я вас почула, шановні колеги, дорогі. Зараз – запитання, потім – репліка. Шановний пане Юрію, у нас ідуть запитання і потім репліка, так по Регламенту. Я прошу записатися на запитання. Більше того, в негативному контексті в даному випадку ваша фракція не згадувалася, але я дам вам репліку, дам, щоб ви заспокоїлися і не ображалися.

те, що потрібно відновлювати соціальну справедливість ні в кого немає ніякого сумніву, тому ми всіляко будемо підтримувати такі ініціативи. Але я хочу сказати і запитати у вас. Чи аналізували ви в засіданні комітету який саме механізм, на які категорії передбачає які видатки для цих постраждалих? Дякую. 17:01:28 ДЗЮБЛИК П.В. Пане Сергію, аналізували ми на засіданні комітету. Знову ж таки, хочу підкреслити те, що в загальному комітетом було прийнято рішення повернути обидва законопроекти авторам законодавчої ініціативи. Окрім того, знову ж таки, я думаю, що хоча би в цей момент, коли в роковини Чорнобильської

Дякую. От, колеги, вам відповідають на запитання, ви навіть слухати не хочете, не перебивайте доповідача. І наступне запитання, народний депутат Семенуха, прошу.

чи є розрахунки? Чи аналізував ці розрахунки профільний комітет? Але і найголовніше, чи є позиція уряду, висновок Кабінету Міністрів і який він. І якщо його немає, то чому комітет не вимагає, як профільний комітет з поточного питання, не вимагає по надважливому законопроекту рішення Кабінету Міністрів? Дякую. Висновок, вірніше. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, відповідь. 17:02:53 ДЗЮБЛИК П.В. Дякую за запитання. Я тільки що розповів про те, що Міністерство фінансів проти прийняття і одної, і іншої законодавчої ініціативи. Розрахунки – це додатково 6 мільярдів гривень щорічно на витрати, пов'язані з прийняттям даного законопроекту. Кабінет Міністрів також проти. Є висновки, подивіться, я можу вам надати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, зараз запитання від пана Голуба. І я думаю, що було би правильно, щоб, дійсно, профільний комітет оприлюднив висновки Кабінету Міністрів, щоб ви їх зачитали потім. Будь ласка, питання пана Голуба. Питання пана Голуба, а потім ви зможете зачитати висновки профільного комітету. 17:03:36 ГОЛУБ В.В. Дякую, шановна пані головуюча. Шановний колега, ну, я думаю, що всі тут в сесійній залі погодяться, а я насправді звертаюся до молодих колег своїх, тих, хто плюс-мінус народився в той час, коли сталася ця страшенна біда, про те, що ми маємо відновити соціальну справедливість відносно людей, які поклали дехто своє життя, але ми говоримо про людей, які поклали своє здоров'я, щоб от ми, наприклад, молоде покоління, могли якимось чином вижити в тих умовах, тієї страшної екологічної біди. Але, шановний доповідач, я до вас звертаюсь. Шановний доповідач, ми зараз слухаємо основний законопроект і альтернативний до нього. Ну, окрім того, що, безумовно, хотілось би почути про розрахунки, які робилися, чи взагалі вони робилися. Я хотів би, щоб ви закцентували свою увагу на все ж таки різниці цих двох законопроектів, в чому полягає саме в них різниця, і все ж таки, за який саме законопроект ви рекомендуєте голосувати нас, ваших колег. Дякую за вашу відповідь. 17:04:49 ДЗЮБЛИК П.В. Ще раз, що стосується розрахунків.

законопроекти авторам для того, щоби вони їх доопрацювали і по можливості об'єднали свої зусилля. Що стосується самих висновків і розрахунків. Знову ж таки це порядка шести мільярдів гривень в рік. Єдиний позитивний висновок, це Міністерство соціальної політики, яке підтримує дану законодавчу ініціативу. Все. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, тут звучало питання щодо висновків уряду. Те, що роздано народним депутатам України, я прошу звернути увагу, Міністерство фінансів не підтримує цей законопроект і немає тут відповідних висновків відповідно до Бюджетного кодексу. Я прошу зараз репліку, на якій наполягав "Опозиційний блок", пана Павленка, Юрія Павленка. І потім будемо обговорювати. Дякую. надати… мати репліку. Я хотів би звернути увагу і доповідача, і весь зал, що "Опозиційний блок" послідовно протягом останніх років наполягає на розгляді тих законопроектів, які стосуються відновлення соціальних гарантій і захисту як ліквідаторів, так і тих людей, які постраждали і продовжують проживати на території, уражених Чорнобильською катастрофою. "Опозиційний блок" не голосував за ті рішення в 2014 і 2015 роках, які відмінили ці пільги і соціальний захист. Нас дивує, зокрема, позиція окремих народних депутатів-мажоритарників, які представляють і Житомирщину, і інші території, уражені цією бідою, що вони в 2014 і 2015 році голосували за відміну цих пільг і сьогодні мають непослідовну, нечітку позицію. А Наталя Королевська стала міністром – колезі я скажу – в Дякуємо. Ми всі пам'ятаємо біографію Наталії Королевської. Дякую дуже. Будь ласка, запишіться на обговорення цього законопроекту. Прошу. Будь ласка, Олег Ляшко. Я запрошую вас до виступу від вашої фракції. Олег Ляшко! Колеги, Олег Ляшко записався на виступ від фракції і зник. Тому виступає далі… в мене комп'ютер щось тормозить, я перепрошую. Будь ласка, народний депутат Гальченко. Передає Юрію Павленку. Дякую.

Дійсно, ще раз наголошую, що "Опозиційний блок" наполягав на тому, аби сьогодні ці законопроекти розглядалися в залі Верховної Ради України. На жаль, поки що нема достатньої кількості народних депутатів. Тому я закликаю всіх, кому небайдужа доля десятків тисяч людей, ліквідаторів, тих людей, які в 86-му році стали на захист країни, а їх залишилось 2-3 тисячі, і, на жаль, кожен день їх стає все менше і менше. десятки людей, які проживали або продовжують проживати на територіях, уражених Чорнобильською аварією, по відношенню до яких держава поступила нечесно, обманувши їх. Особливо це стосувалося періоду 14-го і 15-го року, коли так звана коаліція, яка вела країну в Європу, позбавила цих людей мінімального захисту, обманувши їх і фактично багатьом із них скоротивши життя. На жаль, і сьогодні ми бачимо певну маніпуляцію з розглядом цього законопроекту. І сьогодні ми бачимо не чітку, а взагалі відсутню позицію Кабінету Міністрів України, який пропонує не приймати ці законопроекти, не надаючи навіть чітких аргументів. При цьому люди продовжують вимагати. Я представляю Житомирську область, одна з найбільш постраждалих територій від Чорнобильської катастрофи. Нема такої зустрічі, я впевнений, це підтвердять і депутати, які обрані або представляють ті території, які уражені Чорнобильською катастрофою. Перше питання на кожній зустрічі: коли ви по відношенню до нас станете чесними. Коли ви перестанете просто говорити, а ухвалите ті закони, які нам допоможуть сьогодні просто жити, просто відчувати себе людьми? Коли ви перестанете нас обманювати, говорячи красиві слова на мітингах і покладаннях квітів, але при цьому іншою рукою забираючи мінімальні можливості для життя, мінімальні можливості для розвитку дітей, які продовжують жити на цих територіях? Тому "Опозиційний блок" буде підтримувати як свій внесений альтернативний законопроект, так і ті законопроекти, які внесені депутатами інших фракцій. І я переконаний, ми знайдемо кошти для того, щоб ці закони виконувалися в повному обсязі. Разом з тим ми вимагаємо від уряду виконувати по відношенню до ліквідатора і чорнобильця діюче законодавство, яке, на жаль, сьогодні так само не виконується з боку української влади. Дякую за увагу. І закликаю всіх підтримати законопроекти за основу і сьогодні проголосувати в цілому… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" народний депутат Розенблат. Прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановний український народе. І доброго дня, чорнобильці. Перш за все я хочу подякувати керівництву Верховної Ради України і моїм колегам депутатам, які спромоглися все-таки сьогодні поставити цей законопроект Це дуже важливо. Перш за все я хочу зазначити, що ці два законопроекти 4442 і 4442-1 (альтернативний) практично нічим не відрізняються. Тому я закликаю сьогодні авторів законопроектів об'єднатися і винести один законопроект для того, щоб його проголосувати. Друге питання найголовніше. Тут кажуть всі про гроші, розрахунки, перерахунки і все інше. Ви знаєте, ще раз хочу нагадати, що 26 квітня 1986 року ніхто не згадував про перерахунки, ніхто не згадував про якісь гроші, всі думали, як спасати країну. І сьогодні через 32 роки ми не маємо права сьогодні зволікати з цим питанням, тому що ті люди, які сьогодні страждають від промен… хвороб, від тих наслідків катастрофи тої, вони сьогодні вже не зможуть собі заробити ті кошти, про які сьогодні всі мріють. Тому наш сьогодні обов'язок просто – прийняти ці законопроекти і дати можливість людям відновити своє здоров'я, для нас це найголовніше. І наостанок. Я хочу, щоб всі зрозуміли, між першим читанням і другим читанням проходить дуже багато часу. Ці люди вже чекати дуже не можуть, у них немає часу. Тому я закликаю перейти до другого читання по скороченій системі за два тижні і дати все-таки можливість людям отримати їх гроші. І я думаю, що цих 4,5 мільярда, які сьогодні кажуть, для розрахунку, вони підуть сьогодні в кишені тих людей, ще раз повторюю, які не можуть більше ніде їх заробити. Тому прошу всіх підтримати цей законопроект і дати можливість людям надію. Дякую. запрошується до слова. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. 1986 рік 26 квітня. Я думаю, що багато хто із присутніх в залі добре пам'ятає той день. Вірніше, не саме 26 квітня, а травневі свята. Я тоді студентом 5 курсу Чернігівського фізичного факультету, чітко розуміючи, що таке радіоактивний атом, бігали по-під стріхами збирали зразки, носили лічильник Гейгера і дивувалися, як так може бути, в центрі країни, в центрі Європи вибухнув реактор. Скільки людей поїхало рятувати світ, вони тоді цього ще не знали. Вони гасили пожежу, пожежу на атомній станції. Потім дізналися, що таке радіація і що такий мирний атом. Потім довгі роки помирали. Помирали від тих всіх болячок, які до них приклеїлись внаслідок отієї клятої радіації. Чи маємо право ми це забути? Ні. Чи маємо право не допомогти людям, які залишились живими через 30 років? Чи маємо ми право забути про сім'ї чорнобильців? Слово "Чорнобиль" як карма, як карма небесна над Україною. Над Україною, яка залишилася сама наодинці з цією бідою після розвалу Радянського Союзу. Ніхто не взяв на себе обов'язок зберегти життя людей, які захищали, в тому числі ту кляту Росію, яка зараз воює з нами. Ми залишилися самі. Так, отримуємо деяку допомогу. А зараз ми говоримо про те, що ці нещасні 6 мільярдів з державного бюджету не можна знайти, щоб людям, які 30 років страждають від хвороб і болячок, сім'ям, які втратили своїх чоловіків, які втратили своїх синів, щоб їм віддати належне, та це якийсь піввідсотка державного бюджету. А якщо говорити про валовий внутрішній продукт, це в цифрах 0,00 якась там сота відсотка. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що ми не дамо цим людям гідно закінчити своє життя? Та ні. Шановні колеги, давайте проголосуємо цей законопроект, давайте ми віддамо борг і за нас з вами і за тих, хто до нас в цій залі сидів, за ті, що 30 років на кожні вибори використовували чорнобильців для свого піару. немає виборів. Так давайте ми зробимо один раз, повернемо їм належне і не будемо про це довго і нудно розмовляти. Голосуємо за закон. Позиція фракції Радикальної партії була висловлена. І зараз, будь ласка, до слова запрошується народний депутат Семенуха, який висловить позицію фракції "Самопоміч". Прошу вас, шановний колего. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги! Шановна пані головуюча! Шановні українці! 26 квітня виповнюється 32-га річниця цієї страшної трагедії. дуже правильно, що Верховна Рада сьогодні напередодні цієї річниці розглядає законопроект один з небагатьох, який справді стосується людей і відновлення справедливості. Але цинізм під час обговорення цього законопроекту вражає. Тому я думаю, що сухо треба нагадати історію всім українцям цього питання. А історія дуже проста. Уряд Азарова в 2011 році постановою Кабміну 1210 фактично частково призупинив традиційний перерахунок надбавок до пенсій інвалідам-чорнобильцям. Більше того, останній раз зміни до цієї постанови вносилися урядом Яценюка 25 березня 2014 року і суттєво не вирішили цю ситуацію. Наступне. Так гучно розпіарена так звана пенсійна реформа наприкінці минулого року фактично в більшій частині так і не вирішила цієї проблеми. І правильно говорять тут колеги-мажоритарники, немає такої зустрічі, на якій ти зустрічаєшся з людьми, і люди вимагають відновити справедливість, перерахувати пенсії для інвалідів-чорнобильців. Тому, безумовно, сьогодні треба голосувати за цей законопроект. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" підтримає його, але в першому читанні. Я звертаю увагу колег, звертаю увагу українців, що сьогодні уряд має негативний висновок. Почуйте ще раз, уряд зробив негативний висновок щодо цього законопроекту, тобто уряд проти того, щоби сьогодні перерахувати пенсії інвалідам-чорнобильцям. Більше того, уряд фактично не виконує свій обов'язок – звітувати в парламенті за рік своєї діяльності. Сьогодні навіть під час розгляду цього законопроекту уряд боїться публічно висловити свою позицію. Тому, я думаю, що законопроект треба приймати в першому читанні. За розрахунками авторів, це є, до речі, не 6 мільярді, в 5 мільярдів 196 мільйонів на рік. Я думаю, треба чітко зрозуміти, які джерела наповнення. Оскільки дефіцит діючий Пенсійного фонду ніхто не скасовував, він становить 132 мільярди гривень і, на жаль, може бути ще більшим. Тому, я думаю, що потрібна консультація з урядом, виважена позиція, за рахунок чого ми зможемо віддати борг людям. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Закінчилися на цьому, завершилися, вірніше, виступи від депутатський фракцій. І я прошу записатися народних депутатів України на обговорення двох альтернативних законопроектів. На це буде у нас виділено 9 хвилин, тобто я прошу записатись. Будь ласка, пані Юзькова, ви запрошуєтеся до слова. Будь ласка, Андрій Лозовий до слова. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Знаєте, скільки не скажи ганьба нинішній владі, соромно не стане. Я хотів би звернутися до колег шановних з різних фракцій. Задумайтеся, що про вас говоритимуть діти, внуки, прийдешнє покоління. Ми сьогодні з усією командою: Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, Валерія Заружко, Віктор Вовк, Альона Кошелєва, Олег Купрієнко, Тетяна Юзькова, Олексій Ленський, Денис Силантьєв, Юрій Чижмарь, Олексій Кириченко, Василь Омельченко – поки багато з вас, шановні колеги, вибачте, ховається по підземних переходах, ми пішли до людей. Нам люди дякували за те, що Радикальна партія, три дні блокуючи трибуну, добилася розгляду цього історично важливого законопроекту. А тих, хто не буде голосувати, люди проклянуть, я даю вам слово. І це позиція нашої залізної команди. До кожного на округ, шановні мажоритарщики, Радикальна партія приїде і розкаже, коли ви на словах кажете, що за чорнобильців, а дійде до діла, не проголосуєте. Кожен, хто по списку пройшов, ми проінформуємо усіх виборців. В слові Божому у Біблії написано "судіть по ділах". Ніхто з вас, вибачте, не отпетляє і не зможе уникнути політичної відповідальності, якщо ви сьогодні не підтримаєте чиновників. А коли ви, дехто ось тут каже, ми не будемо голосувати, бо Мінфін розказує, що нема грошей, шановні, менше красти, менше брехати, виконувати економічну програму Радикальної партії, і будуть гроші для чорнобильців, для людей з інвалідністю, для ветеранів АТО, для афганців, для тих людей, які потребують більшої державної опіки. Я дуже хотів би, і це мета нашої команди, щоб про Україну знали не як про країну, в якій відбулася Чорнобильська катастрофа, а щоб про Україну знали як про країну мрій, де кожен громадянин відчуває себе захищеним, де кожен громадянин має нормальну роботу, достойну зарплату, достойну пенсію, достойну стипендію, достойну допомогу. Ті люди, які ризикували життям і здоров'ям, рятуючи світ від екологічної катастрофи, більшість з них до цього дня уже не дожили. Подумайте про живих і шануйте мертвих, і голосуйте по совісті, а не по темниках, яких Банкова розіслала. Я звертаюся до кожного депутата з фракції "Блоку Петра Порошенка", голосуйте по своїй совісті, бо люди вас проклянуть. Дякую. Я вас дуже прошу, давайте без проклять тут обійдемося, добре. Ви ж сьогодні голосували про єдину помісну церкву, шановний пане Андрію. Будь ласка, Дунаєв народний депутат передає слово своєму колезі Юрію Павленку, прошу. Шановна головуюча, шановні колеги! Вчора депутати фракції "Опозиційний блок" зустрічалися з представниками громадських організацій, зокрема з тими людьми, які представляють і були першими ліквідаторами, це пожежники, це правоохоронці, це шахтарі Донбасу, це працівники водного господарства, це лікарі, люди інших професій, які тоді першими стали на захист країни. На жаль, цих людей залишилося вже одиниці, не більше 2 тисяч сьогодні їх проживає на території країни. От тих людей, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я, ціною своїх поколінь наступних захистили Україну і захистили світ. Однією з таких людей був і мій батько Олексій Олексійович, який будував дамби по річці Прип'ять. Вісімдесят дамб збудовані його руками, які не допустили води Прип'яті в Дніпро, а відповідно спасли Київ Київ і багато інших населених пунктів. Його так само сьогодні немає серед нас, як і більшості його побратимів, друзів, які були були неодноразово у нас вдома. Сьогодні одиниці з них залишилися. Тому я звертаюся до Верховної Ради, до всіх фракцій: давайте віддамо шану, повагу цим людям, давайте визнаємо свою помилку 2014-2015 років, коли ми принизили своїми рішеннями цих людей, принизили пам'ять багатьох із тих, хто не дожили до цього часу, фактично, позбавивши їх тих гарантій, які були надані їм, коли вони йшли захищати країну, хоча вони про це і не думали, і не сподівалися. Я закликаю Верховну Раду сьогодні не ховатися від цього рішення. Я бачу багато народних депутатів, особливо з більшості вже сховалися

спрямоване на захист конкретних людей. Причому, людей, яких залишилося вже не так багато в нашій країні. І "Опозиційний блок" наполягає голосувати сьогодні за основу і в цілому, і змусити уряд виконати цей закон по відношенню до українських громадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується народний депутат Мельничук. Добро дня, український народе, колеги! Цей законопроект важливий, але цинізм у цьому всьому полягає, що коли

щоб голодуючі чорнобильці побачили, що це все проголосовано. Наразі ми бачимо, що пішовши звідси, справа недороблена, справа просто завалена. І хто… хто оставив цих людей далі голодувати? Хто зіграв, Прем'єр-міністру підігравши, що завалиться цей законопроект? Тому що в залі не буде людей, щоб проголосувати. І цинізм в тому, що споминається Бог, споминаються люди, споминаються інваліди, так саме це було при виборчій кампанії і далі людям просто брешуть, брешуть і брешуть. Достатньо цієї брехні! Дякую.

Валерія Заружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, шановні громадяни України, я хочу сьогодні звернутися до вас з цією дуже важливою темою – темою захисту чорнобильців. Це жахлива трагедія, яка сталася в моєму дитинстві і яку я дуже добре пам'ятаю. Пам'ятаю я її дуже добре ще й по тому, що мій рідний дядько був одним з ліквідаторів трагедії на Чорнобильській атомній станції. Він лише на 14 років старший за мене, але він все своє життя лікується. І лікуються тисячі українців, які віддали задля ліквідації цієї жахливої катастрофи мирового масштабу саме саме цінне, що в них було – своє здоров'я, а іноді і своє життя. І я сьогодні хочу закликати вас поза ваші фракційні приналежності важливого... до цієї дуже важливої справи, до того, щоб відновити соціальну справедливість, до того, щоб забезпечити людям соціальні гарантії, забезпечити захист від держави, бо вони на це заслуговують, дійсно заслуговують, бо це справжні герої, для яких ми сьогодні мусимо зробити те, що ми можемо, відновити ці пільги і дати їм можливість лікуватися та мати достойне життя. Я пишаюся своєю фракцією та пишаюся тими депутатами, які додали зусиль разом із нашою фракцією до того, щоби через 3 дні блокування трибуни ми нарешті побачили це питання у порядку денному. Я буду пишатися всіма вами, якщо ми сьогодні зробимо цю велику справу та проголосуємо цей дуже важливий для країни та для усіх людей закон. Будь ласка, голосуйте, долучайтеся до нас, давайте зробимо це разом. Дякую вам. Дякую. І заключний виступ передав автор Головку, виступ. Але я прошу коротко, одну хвилину, бо час вже вичерпується. Михайло Головко, одна хвилина. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Шановні колеги, хочу подякувати авторам за правильний закон, тому що, дійсно, наше завдання стратегічне є відновити справедливість людей, які віддавали своє життя, рятували нашу країну від Чорнобильської трагедії, відновити справедливість, повернути їм їхні пільги для інвалідів. А для тих, хто звинувачує і розказує про те, що немає коштів, тих 6 мільярдів, я вам хочу сказати, є кошти, і ми покажемо, де їх взяти. Поставте на розгляд в парламент наш пакет антиолігархічних законів: повернення коштів з офшорів, ліквідація приватних монополій, повернути контроль держави над лотереями, а це більше 20 мільярдів, - і знайдете не 20 мільярдів, а сотню мільярдів, якщо ви хочете реально добитися справедливості і захистити інтереси простих українців, чорнобильців, які рятували нашу державу від тої трагедії і катастрофи. І тому ми закликаємо підтримати цей закон. Наша політична сила "Свобода" буде голосувати за це. І, саме основне, закликаємо голову парламенту поставити пакет антиолігархічних законів на розгляд в парламенті, ми знайдемо гроші для країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова запрошується Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, 3 хвилини. Дякую, шановні колеги. Я також хочу як народний депутат України долучитися до цього важливого обговорення. Ви знаєте "призрак бродит по Европе – призрак популизма". І до ось цього залу він не просто, ця примара доповзла, а й зайняла тут дуже багато місць. Насправді немає в цій залі людини, яка б не вважала героїв-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи героями. Немає в цій залі людини, яка б не висловлювала справжні співчуття жертвам найбільшої катастрофи техногенної і не вважала їх жертвами. Але насправді не можна займатися таким популізмом, від якого, як правильно тут хтось зазначив, ані солодше не стане жертвам цієї катастрофи, ані легше жити. Я була ще журналістом 20 років тому, і дуже добре пам'ятаю, як з цієї ще трибуни журналістської ми спостерігали тут за приступом любові до дітей війни, коли перед виборами в березні 1998 року так само в приступі популізму, в угарі прийняли Закон про жертв війни, дітей. І сьогодні ми з вами на всіх зустрічах так само чуємо від літніх обманутих, підло обманутих отакими популістами людей питання: а чому ж не виплачуються ці гроші, ці пенсії жертвам війни. Та тому що, дорогі ветерани, дорогі діти війни, дорогі чорнобильці, в цій залі, на жаль, багато популістів і абсолютно безвідповідальних людей: радикально популістських, радикально безвідповідальних, які можуть проголосувати що завгодно, але при цьому ті закони потім не виконуються. Мене вразили тут представники профільного комітету, які стоять і з найвищої трибуни говорять, уряд це підтримує. Колеги, давайте навчимося читати закони, де дуже чітко записано: "Міністерство фінансів не підтримує І написана популістська позиція Мінсоцу і Пенсійного фонду: "Ми підтримаємо, якщо тільки це підтримає Мінфін". мене звернення до уряду. Уряд має говорити в один голос, а не намагатися так само сподобатися комусь чи не сподобатися. І я подам запрос на пана Гройсмана, Прем’єр-міністра. Що це таке, що одне міністерство – а друге – проти? Ви визначіться, будь ласка, і дайте узгоджену відповідь в цій залі, щоб ми визначилися. Шановні колеги, тут, дійсно, стояла пані міністр. Ми добре пам'ятаємо її біографію, нагадувати не треба. При ній не просто це було скасовано, а жодного разу не виконувалося. Я не знаю, кому ви в доларах що платили, українські пенсіонери в гривнях отримують свою зарплату. І ваш закон, який зараз намагаєтесь ви навісити 13 мільярдів… 6, 13 мільярдів на бюджет український, він до зубожіння приведе (вашу улюблене слово) цих пенсіонерів. Так само тут є Віктор Михайлович Пинзеник (я згадую його прізвище, щоб йому дали слово), він найкращий, можливо, економіст в цьому залі, і він підтвердить, що жоден уряд уряд – жоден уряд! – не виконував цей закон. Він існує як примара, як привід тоже популізму. Люди, мені соромно… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. Мені соромно за ваше голосування 242 голоси, яким ви надурили чорнобильців, намагаючись їх обдурити в переддень Чорнобильської трагедії, сказати, ми прекрасні, ми за це проголосували, знаючи, що ніколи на це немає зараз грошей. Давайте на бюджет попрацюємо, повернути гроші і підняти Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене. Заключне слово надається двом авторам. Але, колеги, може бути по хвилині? По три По три хвилини. Добре. Тоді спочатку Ляшко Олег Валерійович. Потім – Королевська Наталія Юріївна. І після того переходимо до голосування. Колеги, а ну давайте всі на трибуну, покажемо їм, як треба працювати залізною командою. Три дні фракція Радикальної партії блокувала парламентську трибуну. І ми свого досягнули. Питання чорнобильців розглядається в цьому залі, питання, яке хвилює сотні тисяч людей в Україні. Я не згоден із своєю колегою віце-спікером парламенту, яка говоре, що це питання популізму. Це не питання популізму, це питання справедливості і це питання відповідальності перед чорнобильцями. Підіть, не тут на трибуні, а підіть туди до людей і скажіть їм в очі, що те, що ви їм обіцяли – це популізм, що ви їх обманювали, коли це обіцяли і що у вас нема на це грошей. І я вам скажу, шановна, не впевнений, що ви звідти повернетесь, тому що люди вам зададуть дуже прості питання. Чому для суддів, прокурорів зарплати по 300 тисяч гривень у місяць є. Чому мільярдна контрабанда на митниці, провозять, і ніхто її не перекриває, і вся країна знає про ці мільярдні потоки контрабанди. Чому для одних є, у тому числі і для тих, хто не заслуговує, а для чорнобильців, які віддавали своє життя, грошей немає. Ви згадали про дітей війни і кажете, що це був популізм. Ні, це було теж правильне рішення. Інша справа, що політики використовують перед виборами дітей війни, чорнобильців для того, щоб дурити їх. А ми пропонуємо не дурити, ми пропонуємо повернути те, що людям належить. Радикальна партія… Про нас розказують, що ми пропагуємо радикальний популізм. Брехня! Подивіться голосування в парламенті і подивіться перелік законопроектів, ініційованих Радикальною партією. Всі як один, всі законопроекти, або питання оборони, безпеки, або питання відновлення української економіки. Безвідповідальність і злочин, коли нинішня влада підписує угоди про торгівлю сировиною замість того, щоб навпаки заборонити торгувати сировиною, і торгувати продукцією, тому що продаж сировини – це приречена бідність, і тоді не буде ніяких грошей. Радикальна партія знає, які глобальні проблеми стоять перед нашою країною. Перше – це міграція. Друге – це відсутність дешевих кредитів. Третє – це питання екології. І четверте надзвичайно важливе питання – це відсутність влади, яка сьогодні є компрадорською. В Україні повинна бути українська влада, яка відновить українську економіку для того, щоб були гроші на виконання соціальних програм. А ви нам сьогодні розказуєте, що ви не дасте нікому нічого, тому що у вас немає грошей. З такою політикою. як ви проводите, ніколи не буде грошей ні на що, крім на ваші офшорні рахунки. Ми пропонуємо іншу політику: відновлення економіки, щоб гроші були і на соціальні питання, І заключний виступ Наталія Королевська. Шановні колеги, ми можемо довго тут з'ясовувати, хто був кращий, хто був гірший, краще за все спитати у людей, коли їм жилось краще – 4 роки тому чи зараз. І я впевнена, що кожен чорнобилець вам доведе, що хоч трошечки, але він міг виживати. І сьогодні у нас з вами є шанс об'єднати свої зусилля, ображати один одного, не висказувати, хто кращий, а хто гірший, не впадати дійсно до популізму, тому що популізм – це коли не вистачає грошей тільки на ветеранів, на чорнобильців, на дітей-сиріт, на переселенців, оце популізм. це ще і велика-велика помилка, тому що сьогодні наше завдання з вами – підтримати саме тих людей, хто цього найбільше потребує. І сказати, що, так, ми можемо зараз скасувати ті шалені заробітні плати державних чиновників, керівників держкорпорацій, де за мільйони отримають сьогодні. Ми можемо сьогодні втриматись від ремонту Маріїнського палацу та інших ремонтів палаців, ми можемо сьогодні правильно перерозподілити кошти бюджету, таким чином, щоб захистити тих людей, хто захищав нас в свій час та подякувати цим людям, хто живий, і дати можливість вижити їм ще декілька днів, тижнів чи років. Тому ми пропонуємо голосувати сьогодні в першому читанні та в цілому, голосувати за обидва законопроекти. Ми підтримуємо і перший, і другий законопроект. І будь-який з них прийнятий сьогодні захистить людей та покаже нашу з вами адекватність. А ті, хто не голосують, хай це буде на вашій совісті. Дякую. Отже, колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття рішення. Я хочу нагадати, що комітет дав висновок, що проекти Закону 4442 і 4442-1 повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хочу наголосити, що Головне науково-експертне управління рекомендує законопроекти повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. І я буду ставити в наступній послідовності. Спочатку пропозицію за основу 4442, який представив Ляшко, потім за основу 4442-1, який представляла Королевська Наталія, а потім пропозицію комітету. Тому прошу всіх уважно брати участь в голосуванні. Пропозиція комітету повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Першим і за основу голосуємо. Перше голосування – за основу. І я ставлю проект Закону 4442 за основу. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Наступний, 4442-1, який нам представляла Наталія Королевська. Хто підтримує за основу, прошу проголосувати. 4442-1. Хто підтримує за основу, прошу проголосувати. Законопроект Королевської. За-159 І зараз, як я попереджав, я ставлю пропозицію комітету 4442 і 4442-1 повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто підтримує позицію комітету, прошу проголосувати. За пропозицію комітету. Прошу підтримати. Добре, поставлю ще раз, колеги. Поставлю ще раз. Будь ласка, увага! Займіть робочі місця. Я ще раз ставлю пропозицію, щоб проект Закону 4442 і 4442-1 повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Це є позиція комітету і, власне, таку пропозицію дав комітет для рішення Верховної Ради. Хто підтримує позицію комітету, прошу проголосувати. Прошу підтримати. І прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-218 І остання пропозиція, яка є у мене по Регламенту, це направити в комітет на доопрацювання. Хто підтримує дану пропозицію, щоб направити в комітет на доопрацювання проекти Закону 4442 і 4442-1, прошу проголосувати. І прошу підтримати за направлення в комітет. За-230 Рішення прийнято. І я повертаюсь до уряду, хто є представник, щоб дали узгоджену позицію уряду в цілому по даному законопроекту. Колеги, тепер в мене до вас є звернення. Увага, будь ласка. Зараз 17:45, і в нас є один з документів, який є нашим міжнародним зобов'язанням. Я прошу всіх уважно послухати. Ми минулого тижня провели блок інтелектуальної власності і прийняли в першому читанні один із законів. Комітет в дуже довгій, фактично в круглодобовій роботі, доопрацював його до другого читання. Там велика кількість правок, ми не зможемо їх всіх сьогодні пройти. Але якби ми сьогодні розпочали розгляд цього законопроекту, це був би важливий сигнал для наших партнерів, щоб 26 квітня, коли минає дедлайн, ми показали волю парламенту до його вирішення. Наголошую ще раз, ми не маємо шансів сьогодні його повністю розглянути, але ми можемо ввійти в нього і тим дати хороший, і добрий сигнал для наших партнерів. І тому я прошу парламент цю пропозицію підтримати, я можу вносити його за друге читання на розгляд. І зараз я пропоную перейти до розгляду цього законопроекту, щоб міг доповісти голова комітету. Я думав, що ми встигнемо ще один законопроект, але 14 хвилин, ми не встигаємо ще одного законопроекту розглянути ми на другий тиждень його розглянемо. І тому зараз я оголошую про перехід до розгляду проекту про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права

розуміючи ситуацію, яка зараз склалась, розуміючи, що сьогодні ми закінчуємо фактично наш пленарний тиждень, я хочу звернути увагу, бо з цим ми всі підемо на три тижні роботи на наші округи до наших виборців. Шановні колеги, ми не просто розглядаємо законопроект 7466 про ефективне управління авторськими правами. Ми фактично вирішуємо проблему того, чи повертаємо ми довіру і чи зберемося ми захищати інтелектуальну власність і захищати права тих, хто створює інтелектуальну власність на території України. Я думаю, що нам не потрібно мати назву європейської Нігерії, де відношення до інтелектуальної власності фактично не забезпечено законодавством. Шановні колеги, Комітет з питань науки і освіти провів дуже складну роботу. Ми абсолютно чітко розуміємо, що є стейкхолдери, які так чи інакше представляють різні погляди на цей законопроект. У першу чергу це ті, хто створюють інтелектуальну власність ті, хто її споживають, ті, хто використовують, ті, хто отримують гроші, ті, хто їх розподіляють і так далі. Я думаю, що ситуація, яка склалася на ринку інтелектуальної власності, показує, що фактично зараз збирають тільки 2,5 мільйона доларів. Фактично ринок оцінюється порядку 100 мільйонів доларів. Тому, шановні колеги, ми повинні розуміти, що не вирішуючи на законодавчому рівні цю проблему ми фактично даємо можливість красти інтелектуальну власність. Закон дуже складний. І тому, коли ми прийняли його до першого читання всі ми з вами пішли на відповідний крок, що дуже сирий законопроект, який подав Кабінет Міністрів України, ми прийняли за основу, і після цього, фактично, створили відповідний майданчик на базі Комітету з питань науки і освіти, де ми зібрали абсолютно всі зацікавлені сторони для того, щоб обговорити і створити відповідний текст. Шановні колеги, це було дуже непросто, але ми допустили 72 фахівця до спільної роботи над цим законопроектом. Ні одна людина, ні один фахівець, ні одна група, ні одне СМІ не отримало заперечення до участі до цієї роботи. Протягом двох тижнів комітет працював у режимі з 10 ранку до 10 вечора для того, щоб створити цей текст. Це була дуже складна робота, біля 400 поправок, які розглянула ця робоча група. Ситуація була непроста, але вийшли на фінальний текст. Після цього ми провели відповідне засідання між народними депутатами, які представляють також інтереси і вносили відповідні правки, і після цього ми пішли на те, щоб надати нашим колегам з Європейського Союзу і зі Сполучених Штатів Америки можливість подивитися на цей документ і провести відповідну експертизу. Таким чином, ми абсолютно чітко забезпечили прозоре, чітке… підготовку відповідного тексту. Після того, як наші партнери – американські і європейські – провели відповідну експертизу, в нас три дні тому була відповідна зустріч у Посольстві Сполучених Штатів Америки, де ми поставили відповідні крапки, і, фактично, ми маємо сьогодні документ, який повинен влаштовувати всі зацікавлені сторони. Шановні колеги, я звертаю увагу на наступне. Залишилось чотири чотири контраверсійних питання, які ми далі 17 квітня винесли на засідання комітету, де в присутності наших колег із Сполучених Штатів, колег з Європейського Союзу, народних депутатів, які також приймали участь в роботі над цим документом Дякую.

Шановні колеги, це означає, що є відповідна політична підтримка. Це дуже складна річ, але просто хочу сказати, що навіть по чотирьом контроверсійним запитанням, це: встановлювати чи не встановлювати обмеження щодо кількості ОКУ, які здійснюють добровільне колективне управління. Друге – здійснення розподілу незапитаних коштів. Третє – запровадження електронної автоматизованої системи обліку та реєстрації ОКУ і роздержавлення ДО УААСП. Шановні колеги, кожна сторона на комітеті мала можливість висловити свою думку, після цього члени комітету відповідно голосували. Ми маємо текст. Але хочу сказати, що в останні дні ми провели відповідні консультації для того, щоб не влаштовувати шоу під куполом Верховної Ради, і я готовий після того, як ми розглянемо поправки, зачитати відповідний текст, який узгоджений з усіма зацікавленими сторонами під стенограму для того, щоб ми могли з вами прийняти рішення і сказати всьому цивілізованому світу: українці можуть домовлятися, українці можуть знаходити спільне рішення для того, щоб ми ще раз підкреслили всьому світу: інтелектуальна власність на території України – це є відповідна цінність, якій ми повинні довіряти, яку ми повинні захищати, незалежно від того, цінність прийшла до нас з-за кордону чи ця цінність – це авторське право, створене в нашій України. Шановні колеги, це фактично ми розпочинаємо цю дискусію. Я дуже сподіваюсь,

Отже, колеги… Тому що поправок є багато і нам краще максимально пройти їх, щоб до моменту прийняття рішення… Отже, колеги, я хочу вам зазначити, що таблиця була роздана. Подивіться, в авторів. Будь ласка, поясніть, пан Олександр. Включіть ще на 2 хвилини. шановні колеги! Ще раз, я з цього почав. Ми розуміємо, що текст ми фактично зробили, бо учора було це засідання. Ми абсолютно чітко розуміємо, що що повинен бути час. Тому оцей текст повинен бути опублікований, три тижні буде на роботу. Ми хочемо прийняти не через коліно це рішення, а прийняти його як документ, який буде сприйматись українською нацією. Тому інтелектуальна власність сьогодні визначає топ-країн. Якщо ми за матеріальний тільки ресурс, який ми обговорюємо і завжди маємо консенсус, то тут ми повинні обговорювати питання того, чи буде Україна створювати інтелектуальний продукт, чи буде вона його захищати. Ми повинні війти на те, щоб інтелектуальний продукт став головним продуктом на території України, і не буде міграції, тоді молоді люди будуть повертатися сюди, вони будуть створювати стартапи, бо вони будуть знати, що українське законодавство захищає інтелектуальну власність, хто би його не зробив. Шановні колеги, цей документ є дуже важливим. Я запрошую всіх протягом трьох тижнів між пленарними засіданнями чітко з ним попрацювати, подивитись. Після цього ми у вівторок, якщо буде прийнято відповідне рішення, зайдемо в обговорення правок (їх залишилось де-факто не так багато), і після цього я під стенограму зачитаю узгоджені позиції. І я дуже сподіваюся, що вперше на території України з'явиться законодавство, яке буде захищати інтелектуальну власність. Дякую. Дякую, колеги. В мене тільки є одне питання загалом до усіх, що я остерігаюся, що тут 700 сторінок, що потім надто довго ми можемо Давайте по хвилині, голови фракцій, обміняємося думками, як нам діяти. Мене цікавить, скільки авторів правок будуть наполягати на правках, щоб я розумів. (Шум у залі) Давайте хто має бажання від фракцій. Будь ласка, Кондратюк. Включіть мікрофон, одна хвилина. 17:56:34 КОНДРАТЮК О.К. Шановні колеги, ви знаєте, ми, дійсно, входимо зараз в дуже важливий, і я би сказала, надважливий закон, який повинен вже на кінець-то покласти край несправедливій винагороді авторів, яка зараз є в Україні. І ми дуже багато дійсно пройшли і робочих груп, маємо багато напрацювань. Він в результаті вийшов дуже виважений, як на нас. Зрозуміло, що до нього потребує час для розгляду. Ми з задоволенням візьмемо в цьому участь. Є багато правок, вони дуже консолідуючі. Є які потребують ще обговорення додаткового. Абсолютно погоджуюсь з відповідачем, що, ми абсолютно дійдемо до якоїсь консолідації. Я пропоную теж від імені фракції "Батьківщина" вже піти до обговорення правок під час наступного пленарного тижня. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Хто ще? Будь ласка, Шурма від "Опозиційного блоку", одна хвилина. Шановний Андрій Володимирович, от дивіться, ми весь час говоримо, що ми дотримуємся Закону України "Про Регламент". От принесли папір, я вам зараз передам, він теплий. Хто прочитав 716 сторінок, люди добрі? Ми говоримо, що це є надважливий закон для України? Ми говоримо про інтелектуальну власність і самі себе обманюємо. Ну, давайте припинимо це робити. Давайте відтягнемо цей розгляд на наступний раз, але зробимо це фахово. Це є перше. В мене ще одне, що стосується нашої парламентської справедливості. Ви намагаєтесь постійно сконсолідувати цей парламент. Із-за того вам щира шана, тому що ви є заручником оцієї всієї ганьби, як вони ходять на роботу. Але я вас дуже прошу бути послідовним. Коли ми консолідовано всі голосуємо, ви не озвучуєте ніколи цифру голосуючих "Опозиційного блоку", завдяки яким приймаються рішення. Но, коли ми не голосуємо, ви завжди говорите, нуль. Давайте озвучуйте і ті цифри, коли ми підтримуємо. Дякую. Дякую. Я відреагую. Я зазначаю кількість голосуючих у різних ситуаціях, немає спеціального підходу, немає спеціального підходу. І наступне. У тому і полягає задум, що ми розпочинаємо розгляд. Ви будете мати змогу вивчити всі правки. Я вважаю, це є героїчний вчинок Апарату, що змогли підготувати. Ви будете мати змогу всі поправки вивчити. Зараз ми розпочали розгляд. Я прошу Тарас Кремінь, 1 хвилина, від "Народного фронту". Я дам-дам, хлопці. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Як голова підкомітету профільного Комітету з питань науки та освіти хочу подякувати всім нашим колегам по комітету, які взяли участь в розробці цього надзвичайно важливого документу, який наближає Україну до директив Європейського Союзу, загострює питання захисту інтелектуальної власності і зрештою дозволяє Україні вийти з числа тих країн, які, на превеликий жаль, живуть далеким минулим. Хочу подякувати також Міністерству освіти і науки України, яке спільно з Мінекономрозвитку та іншими міністерствами тримає питання на контролю в частині реформування питань інтелектуальної власності. І по-третє, важливість залучення до цього обговорення представників робочої групи з усіх середовищ якраз говорить про те, що ми змогли максимально врахувати пропозиції та побажання всіх, хто готовий зробити Україною сучасною антипіратською країною. Водночас контраверсійні питання, які лунали в тому числі на засіданні робочих груп та, власне, нашого комітету, я вважаю, ми повинні обговорити зважено… Дякую вам. І я на 5 хвилин продовжую засідання, поки не виступлять всі представники фракцій. Я надам, колеги, я всім дам. Зараз від,

дуже не сприймається в усьому світі. Те, що у нас працюють монополії, а це неможливо далі так працювати. Усі вони жаліються на те, що у нас в країні не виконується закон. Закону як такого немає, їх просто обдирають як липку. Вони їдуть за кордон і там працюють. Тому цей закон необхідно приймати, необхідно розглядати.

Я не знаю, скільки там десятків годин було витрачено на перемовини, обговорення всіма зацікавленими сторонами, тому що я хочу сказати, що у цього процесу взагалі питання врегулювання і внормування захисту інтелектуальної власності сторін досить багато, починаючи від митців, авторів, виконавців, творців, зовнішніх чинників, медіа тощо. І ви знаєте, в цьому процесу було досить складно, але, дякуючи конструктиву і бажанню всіх сторін знайти вирішення цього питання, було знайдено. Розумію, що багато хто, не побачивши фінальний результат, я думаю, що у нас за три тижні всі ми будемо готові пройти всі поправки і зняти всі питання, які у нас є. власне, на тому хочу наголосити, що ми, розпочинаючи розгляд законопроекту, показуємо політичну волю українського парламенту, що ми фактично жодне інше питання не знайдемо, поки його не розглянемо. І це дуже важлива, в тому числі і символічна дія українського парламенту. Будь ласка, Євген Рибчинський, 1 хвилина. Євген Рибчинський, Голосіївський район, місто Київ. Хочу сказати, що це питання не нове, і воно всі 25 років вирішується, ніяк вирішитися не може. В якийсь час воно вирішилося на користь, як кажуть, подейкують, Дмитра Табачника, і його ОКУ досі працюють Ми протягом останніх трьох років намагаємося цю ситуацію переламати, змінити. Були винесені чотири законопроекти, безпосередньо мій 7014 і от Олени Кондратюк, це 7029, ще було два законопроекти, зокрема і пана Опанасенка. І дуже гарну спробу об'єднати всі ці законопроекти зробив Кабмін, дуже вчасно. Ми три роки працювали і тепер за один місяць намагаємося об'єднати, інколи зовсім те, що зовсім об'єднати неможливо. Але ми сьогодні вже досягли консенсусу по дуже багатьом, дуже важливим питанням. Дайте, будь ласка, ще трошки часу, хоча б 30 секунд.

Зокрема по тому, скільки має бути взагалі ОКУ. Я би сказав, що обговорення цього питання, а у нас 400 правок, воно займе як мінімум день. Так що я дуже просив би таки на 15 травня поставити це на розгляд. І я думаю, що ми вийдемо на закон. Дякую. Дякую. Тільки я хочу вам ще раз повідомити, ми вже неминуче в нього зайдемо, ми не можемо зайти в будь-який інший законопроект, поки не завершимо розгляд цього законопроекту. Єдине, не хотілося б, щоб то був цілий день, тому що в нас дуже важливі закони інформаційної політики, які є заплановані. Давайте проведемо більш якісну роботу протягом цих тижнів, щоб розгляд міг зайняти менше часу ніж цілий день. Це було б гідно і це було б правильно. Отже, колеги, ми сьогодні пройшли важкий, але дуже плідний день. Я ще раз хочу привітати з прийняттям Постанови про підтримку звернення Президента України про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. Хочу вам повідомити, що я підписав постанову, і вона вже є чинним законом України. І молимося Богові, щоб вона дала результат і щоб ми дочекалися давньої мрії українців про Єдину Українську Православну Церкву. На цьому, колеги, вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Запрошую вас завтра о 10 годині в зал для продовження нашої роботи. І дякую всім за дискусію, і за рішення, які були прийняті сьогодні. До побачення.